згідно діючого закону, сесія може розпочатися і без реєстрації 226, тому немає сенсу не реєструватися. Я все одно почну сесію, колеги. Отже, колеги, це, наголошую ще раз, нереєстрація, нереєстрація, вона все одно починається. І тому, колеги, це безглуздо. Я прошу взяти участь в реєстрації. Прошу приготуватися до реєстрації і взяти свої картки. Наголошую, це пленарне засідання, і я його розпочну, незалежно від того, скільки зареєструвалося депутатів. І тому я прошу всіх взяти участь в реєстрації, колеги.

Колеги, я ще раз хочу наголосити, що згідно діючого закону я можу розпочати сесію і без реєстрації 226. Отже, я ще раз проведу запис на реєстрацію. Якщо не буде 226, я все одно розпочну роботу сесії. Так, це засідання – позачергове пленарне засідання. Отже, я ще раз прошу народних депутатів зареєструватися для участі в позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу зареєструватися. Реєструємося. Прошу всіх взяти участь. Зареєстровано 240 народних депутатів. І у зв'язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання та відповідно до частини другої статті 83 Конституції України та частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, маю зробити два повідомлення. Перше з них: сьогодні 140 років від дня народження Головного Отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. А отже, завтра, 23 травня, українці будуть відзначати День героїв. У цей день 38-го року більшовицький агент у Роттердамі вбив провідника ОУН Євгена Коновальця. Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією. Ці люди боролися з Росією, воювали за Україну. Рекомендую Президенту і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією. тих, хто пропонує помиритися з Росією, нагадаю: саме 22 травня 14-го року, тоді я був секретарем Ради національної безпеки і оборони, біля української Волновахи росіяни жорстоко і цинічно розстріляли колону української 51 бригади. 18 українців тоді трагічно загинули. Не допустимо, щоб життя тисяч українців були віддані намарне. І вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто загинув у боротьбі за українську державу. Ми їх не зрадимо! Прошу, хвилина мовчання

Близько 5 раз я надавав запитання Президенту України, на якій підставі він планує підписати Указ про розпуск парламенту. Я вимагав, щоб була стенограма, і я почув тільки одну відповідь, що він вважає, що коаліції не існує вже 2 роки. Я ще раз дуже уважно перечитав повноваження Президента України, які написані в Конституції. Двічі перечитав. Я не найшов серед його повноважень повноваження встановлювати або стверджувати про існування коаліції. Як, до речі, тих повноважень не має і Голова Верховної Ради України. Для мене як для Голови Верховної Ради України існував єдиний факт коли 17 травня 19-го року сама коаліція оголосила про свій розпуск з цієї трибуни, це єдиний факт, і з цього моменту почався конституційний термін 30 днів для формування нової коаліції. І ми перебуваємо, власне, в конституційному процесі формування коаліції. Вважаю, що Указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції. Тому я вчора заявив, і повторюю зараз, з цієї секунди буду діяти виключно в межах законодавчих повноважень. Дуже тривожно… Завжди діяв і буду діяти і надалі. Хочу зазначити, що, на моє глибоке переконання, указ Президента – це не тільки зневажання Конституції, а заведення України в конституційну кризу. Воюючу Україну завели в конституційну кризу. Я розумію, що указ Президента я як Голова Верховної Ради України не можу зупинити, як і не може зупинити Верховна Рада України. Може тільки суд визначити його відповідність до Конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в Конституційний Суд, і я підтримую цю ініціативу народних депутатів України. Я розумію, що рішення Конституційного Суду може бути пізніше, ніж проведення самих виборів. Але, разом з тим, я переконаний, що як Голова Верховної Ради України маю дати політичну оцінку цьому указові і сказати, що його автор буде нести відповідальність і по закону, і перед народом України. Усьому прийде свій час, один Президент вже починав свої дії з порушення Конституції. Тепер, колеги, хочу вам повідомити, що до мене надійшло звернення, де було зазначено два законопроекти для включення в порядок денний сесії. закону України я невідкладно підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України. Але паралельно я подав лист з проханням уточнити, які номери законів пан Президент хоче, щоб ми розглянули тут у Верховній Раді України. Один із законопроектів був поданий дві години тому, і він є зареєстрований. був поданий в 11:45, але, на жаль, він був поданий з дуже грубим порушенням Регламенту, де передбачалося змінити і виборчу систему, і публічні закупівлі в одному законі. Але ми всіма силами… Але ми всіма силами з Апаратом зараз допомагаємо Представнику Президента привести у відповідність до закону подання. І як тільки вони приведуть у відповідність, він тут же буде зареєстрований, цей закон. Я думаю, що це буде протягом 30 хвилин, що буде поданий згідно закону. А поки представник новообраного Президента приводить законопроект у відповідність до Конституції, я думаю, буде сенс нам провести обговорення. І тому зараз на правах Голови Верховної Ради України я запрошую голів фракцій до обговорення ситуації, яка склалася. По 3 хвилини. Прошу провести запис для участі в обговоренні. Будь ласка. Позафракційним теж дам потім 15 хвилин. 15 хвилин. Я з повагою, позафракційні. Будь ласка, прошу провести запис. Прошу провести запис фракцій на виступ від трибуни. Прошу записатись.

"Опозиційного блоку" до слова запрошується голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. Будь ласка. Ой, колеги - увага! – я перепрошую. Колеги, пройшов запис від депутатів. Я прошу від фракцій провести запис. Від фракцій, колеги. Я прошу провести запис від фракцій, потім буде від депутатів. Перший запис від фракцій, будьте уважні! Прошу провести перезапис. Від фракцій.

Від "Блоку Петра Порошенка"… На табло включіть, будь ласка. В чому проблема з системою "Рада"? До слова запрошується голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов. Будь ласка, пане Артур, 3 хвилини. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! Вчора новообраний Президент підписав Указ про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання. Фракція партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" наразі повністю готова до дострокових виборів до парламенту. Ми готові до виборів парламенту і організаційно, а головне – змістовно. Але хотів би нагадати, що цей указ - і тут я повністю підтримую позицію голови парламенту Андрія Парубія, - грубо порушує Конституцію України. І на зустрічі, на консультаціях новообраного Президента з лідерами фракцій всі про це говорили під стенограму. Відносно "пожежних" змін до виборчого законодавства. Запропоновані "фасадні" зміни, які, між іншим, ніхто не бачив, тому що цей законопроект ми хотіли отримати завчасно, але, на жаль, ніхто не розуміє навіть, що в ньому, не лише не вдосконалять виборче законодавство і не зміцнять демократичні стандарти, а навпаки, те, що ми знаємо, навіть погіршать їх. Ініціатори швидкої корекції закону залишають незмінною ключову проблему – закритість партійних списків. Якою б не була система: змішаною, мажоритарною чи пропорційною, – списки мають бути відкритими! Це і є реформа. Все інше – її імітація або чистої води політична кон'юнктура. А пропоноване зниження прохідного бар'єру до 3 відсотків створює ситуацію політичної безвідповідальності і може бути шляхом до політичної дезінтеграції України, проведення до парламенту регіональних політичних проектів та кишенькових партій, які фінансуються олігархами. Хотів би наголосити, що процес змін до виборчого законодавства має відбуватися у чіткій відповідності до Регламенту та процедур парламенту. Також зміни виборчого законодавства мають відбуватися відповідно до міжнародних стандартів ОБСЄ, про що заявила і Центральна виборча комісія. Усталена міжнародна практика у демократичних країнах не передбачає зміну виборчого законодавства пізніше, ніж за рік до проведення виборів, тим більше за декілька тижнів до проведення виборів. Пропорційна система із закритими списками – це велика корупція. Ось, що говорить нам громадське суспільство. Тому наша фракція не буде підтримувати цей законопроект. Фракція партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" переконана, що Верховна Рада має найближчим часом зосередитись на ретельному розгляді у другому читанні Виборчого кодексу, знайти оптимальну модель відкритих списків і підтримати цей законопроект в цілому. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний пане Герасимов. І до слова запрошується Антон Яценко, який представить позицію групи "Відродження". шановне керівництво Верховної Ради та колеги-депутати! Україна сьогодні має чіткі прагнення до Європейського Союзу, і ми це зафіксували навіть в Конституції. По всім європейським нормам сьогодні не може змінюватись законодавство навіть за рік до виборів, не кажучи про 2 місяці. Але ми хочемо як група "Відродження" офіційно звернути увагу на наступне. У нас на сьогоднішній день, я це кажу для стенограми, є ряд законопроектів: 7366-1 і так далі, їх 7, - які були зареєстровані ще в грудні 17-го року. Тому будь-який законопроект, який точечный і міняє виборчу систему, буде, по суті, альтернативним. І оскільки 2 тижні строки пройшли, він не підлягає реєстрації. По-друге, ми не можемо сьогодні розглядати цей закон, тому що згідно Регламенту кожен народний депутат - і я прошу це для стенограми зафіксувати, - особисто я також як народний депутат, ми маємо можливість протягом 14 днів подати альтернативний законопроект. Тому ми не можемо сьогодні його розглядати. Натомість хочу сказати, що сьогодні нам пропонується атавістична річ – це виборча система так звана закрита, коли партійні боси фактично будуть формувати список, і ми знову тут побачимо охоронців, водіїв, секретарів і навіть масажистів, як колись це було. Тому це взагалі просто нонсенс, і всі політичні сили, коли йшли на вибори, декларували хтось мажоритарну систему, хтось систему за відкритими списками. І нагадаю, що ми прийняли з вами в першому читанні, в першому читанні Виборчий кодекс. І сьогодні просто намагаються тут проштовхнути, фактично переворот зробити і знову повернути нас в ті часи, коли парламенту не буде, будуть штики, як акціонерні товариства. Тому не можна за це голосувати. Не можна його, згідно Регламенту, реєструвати, не можна взагалі його сьогодні розглядати, бо треба 14 днів, і навіть якщо уже буде зареєстрований. І не можна голосувати взагалі за речі, які сьогодні подвергают небезпеці всю Україну, тому що ми фактично будемо вбивати демократію таким чином. Тому група "Відродження" не буде в будь-якому разі в цій авантюрі брати участь і підтримувати це. Дякую за увагу. І закликаю всіх колег не голосувати за це. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за державницьку позицію. І запрошується до слова Олег Березюк. Будь ласка, пане Березюк. Він представить позицію фракції "Самопоміч". Про політику. Політика для того, щоб служити людям в їхніх інтересах. Українська політика, яка сьогодні знаходиться в цьому парламенті, служить виключно декільком людей в країні, які обкрадають українських людей. І сьогодні саме ця політика опирається. Яка різниця: вибори 21 липня чи 21 жовтня? Різниця в тому, що ви протягом тих 3-4 місяців хочете ще більше пограбувати українську державу. Яка різниця між мажоритаркою і пропорційкою? А тому що мажоритарка українським людям коштує сотні мільярдів гривень, які платять мажоритарщикам, які голосують за бюджети. Ось в чому опір сьогодні в цій системі. Чиста пропорційка - це повернення до справедливості, коли люди можуть… (Шум у залі) Хочете відкрити списки? Відкрийте списки, кожна партія, надрукуйте на всіх засобах масової інформації. Слабо?

тільки для того, щоб захистити людей від агресора. Сьогодні Україна під агресією Росії, має окуповані території. І не референдумами її треба захищати, а захищати якісною армією, яка забезпечена економікою і якісним солдатом. І не треба тут зараз кричати, тому що влада саме для цього. І тепер про економіку. Дві третини, які тут кричать за відкриті чи закриті списки, служать олігархам, олігархам. І сьогодні якщо Президент України не позбавить олігархів влади, він буде позбавлений влади українським народом. А тепер про покарання. Якщо Президент не покарає тих, хто п'ять років грабував українську національну ідею, і не покарає тих, хто привів в 2013-2014 році війну в Україну, його покарає український народ. І це є об'єктивна реальність української політики. Шановні колеги від "Волі народу", хто від вас іде виступати? Будь ласка, народний депутат Шахов. Група "Воля народу", Сергій Шахов. Шановні колеги, сьогодні нас дивиться вся країна. Десятки мільйонів українців прилипли до телевізорів і дивляться на нашу Верховну Раду. Народних депутатів, народних. Які обираються народом, задля народу і тільки заради України. Я сам є мажоритарником, який пройшовся на довиборах два з Підняв всю Луганську область Люди повірили в те, що можна покарати систему і вирішити питання тільки працею для народу. Сьогодні мажоритарна система є єдиною системою, коли народний депутат може дивитися в очі людям, чути людей, слухати людей, відчувати проблеми людей! Саме мажоритарна система сьогодні висвітлює проблеми населення, тому що олігархи захопили електроенергію, газові свердловини, хотіли вкрасти сьогодні землю. Закритим спискам - ні. Володимир Зеленський говорив тільки за відкриті списки. Відкриті списки повинні бути. І я один з мажоритарників, який голосував з 226 голосів. Може, був вирішальний голос. Тому відкриті списки повинні бути, але за пропорційною системою, як вони є. Мажоритарна система не повинна зникнути в Україні. В США - сто відсотків мажоритарна система; Німеччина – пропорційна система; Франція – сто відсотків мажоритарна система. Якщо ми йдемо до Європи - так давайте йти до Європи. Люди повинні бачити людей. Сьогодні практично готовий законопроект про відкликання народного депутата, і майже ми знайдемо 300 голосів, щоби відкликати тих депутатів, які не працювали на своїх округах. Є місто Сєвєродонецьк. Сьогодні депутат там не з'являвся в окрузі 5 років. Він не з'являвся 5 років в парламенті, вкрав 125 мільярдів гривень. Його треба було написати безвісти зниклим, і досі його ніхто не бачив. Тому відкликати народного депутата можливо, я перший зробив це в Луганській області, потім пішло по колу країни. Відкликали сьогодні депутатів місцевих рад і треба відкликати депутатів-мажоритарників і списочників. Не тільки може вирішувати може вирішувати один голова партії, а саме вирішує це народ. Тому "Воля народу" сьогодні за відкриті списки, пропорціональна система, закон вже є, його вже можна проголосувати. Закритим спискам - ні, тільки для народу і за народ. Дякую. Сергій Шахов. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко, Шановні українці, шановні колеги, за політичним баталіями всі ви забули одну важливу дату в житті України: сьогодні річниця перепоховання, повернення праху Тараса Шевченка в Україну. Наш геній писав: "Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять". Те, що сьогодні відбувається в Україні, - це демонстрацію перед усім світом і народом, що Президент, який два дні тому клявся на вірність Конституції, топчеться по ній ногами. Неконституційні рішення Президента призвели до конституційної кризи у воюючій країні, яка загрожує добробуту кожній українській сім'ї. Президент Зеленський діє, як Янукович, коли той у 2010 році, вигравши вибори, через продажних суддів Конституційного Суду, змінив Конституцію. Президент Зеленський сьогодні і його команда подивіться на призначення і проаналізуйте, - сьогодні, користуючись своїм тимчасовим рейтингом, намагається фактично захопити, узурпувати владу в Україні. Стаття 5 Конституції України забороняє узурпацію влади. З моменту знищення Конституції Зеленський - узурпатор. Паралізовані його рейтингом правоохоронні органи бездіють і проявляють абсолютну байдужість. Чи треба вибори до Верховної Ради? Безумовно, треба, але проведення виборів до Верховної Ради за старим корумпованим законом – це чистої води авантюра, яка переслідує не зміну політичного класу, не боротьбу з корупцією, не очищення влади, а захоплення влади, тому що немає більш нічого мінливого, ніж рейтинги. Тому, я хочу сказати, Президент Зеленський діє, як Порошенко. Порошенко призначав своє оточення Гладковських, Свиначуків, Кононенків, Грановських, посадив на потоки, на схеми і на корупційні потоки. Сьогодні Зеленський так само все своє оточення посадив на потоки, створені Порошенком. Я питаю, де нове життя, де прозорість, де декларована підзвітність громадянам? Законопроект про зміну виборчої системи, яку вніс Зеленський, – це більш корупційна схема, ніж мажоритарка, закриті партійні списки. Я проти мажоритарки, тому що кожен мажоритарщик знає, скільки треба заплатити грошей для того, щоб… для того, щоб отримати депутатський мандат. Але я проти закритих списків, які запропонував Зеленський. Тому що закриті списки - це партійним лідерам будуть носить по п'ять мільйонів доларів за місце у списку. Ось, що пропонує Зеленський, ту ж саму корупцію. Тому ми за відкриті партійні списки, за зміну виборчої системи і за проведення виборів парламенту на новій, відкритій, прозорій виборчій системі. Дякую вам. Десять секунд, десять. ЛЯШКО О.В. Зеленський пропонує очолити корупцію, консервувати її і управляти нею. Ми переходимо в опозицію до узурпатора Зеленського. Від "Опозиційного блоку" запрошую до виступу голову фракції Вадима Новинського. Будь ласка. Шановні народні депутати, шановні співвітчизники! Дострокові вибори до Верховної Ради вчора стали фактом: опубліковано відповідний указ Президента і призначено дату виборів. Це політичне рішення, не бездоганне юридично, але відповідальність за нього лежить на Президентові. Наше завдання як депутатського корпусу - визначити правила, за якими відбуватимуться ці вибори. Фракція "Опозиційний блок" підтримує ідею проведення виборів до Верховної Ради за пропорційною партійною системою з відкритими списками. Ми вважаємо, що це призведе до структурування суспільства за партійними вподобаннями і стане запорукою відповідальності політиків перед виборцями. Але ми категорично проти зміни законів після старту виборчого процесу, і це співпадає з європейськими традиціями виборчого процесу і позицією Венеціанською комісії. Ми обіцяли виборцям у 14-му році саме відкриті списки, а не закриті. Ми виступаємо за ухвалення Виборчого кодексу, щоб нарешті встановити стабільні правила і припинити переписувати виборче законодавство перед кожними виборами. Ми вітаємо курс на досягнення миру на Донбасі, якого ми закликали 5 років, але твердо наполягатимемо на виконанні Мінських угод і ухваленні відповідного пакету законів. "Опозиційний блок" розробив 11 законопроектів, які дозволять інтегрувати людей і території та відбудувати Донбас, а також утримати стабільний та довготривалий мир. Хотілося б, щоб за заявами Президента про мир і реінтеграцію йшли конкретні кроки. Тому першим із них має стати негайне припинення економічної блокади Донбасу, запроваджений на початку 17-го року. Українські підприємства Донбасу мають працювати за національними законами, сплачувати податки до державного бюджету, а українські громадяни отримувати зарплату в гривнях. Але, разом з тим, мають бути відновлені соціальні гарантії громадянам на тимчасово непідконтрольних територіях, тоді економічний діалог стане основою для діалогу політичного. Ми наголошуємо на нагальній потребі якомога скоріше провести обмін полоненими за принципом "всіх на всіх". Люди хочуть від нас миру, справедливості та, нарешті, вибратися зі злиднів. Дякую за увагу. Дякую вам. Бід блоку… від "Батьківщини" до слова запрошується голова фракції Юлія Володимирівна Тимошенко. Будь ласка. Дорогі друзі, знесилене, знекровлене, обібране, вигнане за межі України, суспільство українське на президентських виборах проголосувало за ключові, глибокі зміни. Ми же з вами це розуміємо, що вони проголосували за зміни, що ніхто не хоче більше терпіти таке приниження і України в світі, і українців в Україні. І зараз ми з вами стоїмо на порозі нових парламентських виборів. І мова йде про те: по старій системі будуть вибори чи вони будуть по новій. Ми можемо що завгодно якимось дивним чином роз'яснювати людям, но всі ми точно знаємо, що в парламенті, на жаль, майже не працює Регламент, а сьогодні у нас свято Регламенту! Ми що, не пам'ятаємо, як вночі приймали бюджет, якого в очі не бачили, як вносили до порядку денного закони, які навіть не зареєстровані? А сьогодні – свято Регламенту, сьогодні пояснюють, що щось не так зареєстровано для зміни виборчої системи в Україні. Да, вибори цього парламенту потрібні дострокові, але якщо вибори провести по старій системі, то я хочу у всіх депутатів в цьому залі запитати, чи хочемо ми, щоб зберігалися ті кулуарні корупційні порядки, які є в цій Верховній Раді? Ну, ви ж усі знаєте, як працюють з урядом окремі депутати, як клани непогано собі влаштувалися у парламенті. Дорогі друзі, тут питання не до нового Президента і не до тих, хто сьогодні за чи проти цього закону. Питання одне: хтось хоче благополуччя своїй країні в цьому залі, хтось в цьому залі хоче збільшення капіталізації свого бізнесу, хтось в цьому залі мусить поїхати і дивитися в очі людям. І якщо країна не зміниться, а вона не зміниться, якщо вибори провести по старій виборчій системі, то як буде країна жити – ось про що треба думати. І тому треба негайно міняти виборчий закон, негайно, тому що це основа політичної системи в Україні. І якщо вона залишиться корумпованою, мажоритарною, нікчемною, то наслідки ми будемо мати ті ж самі. І добре, що сьогодні запропонували нову виборчу систему, давайте за неї проголосуємо і зробимо перший крок. Дорогі друзі, я не розумію, чесно кажучи, про що ми зараз кричимо. Нам потрібна нова, відповідальна виборча система, без... ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ...потрібна нова виборча система без мажоритарки, і на вибори парламентські треба іти виключно з новою системою, інакше нічого не зміниться. Ми голосуємо - за. Дякую вам. Колеги, перед тим, як надати слово наступному виступаючому, хочу зазначити: з трибуни прозвучала неправда. Жодного разу Верховна Рада України цього скликання за мого головування не вносила в порядок денний сесії закони, які не є зареєстровані, хочу наголосити, що всі закони, і я нагадаю, і реформа освіти, і медицини проходили по повній процедурі з кожною правкою, як і останній Закон про мову. Цей парламент, Верховна Рада України, яка прийняла декомунізацію, реформу освіти, реформу медицини, Закон про мову, церковні закони має від кожного з нас отримати важливе звучання про її позитивну важливу діяльність. Або ми не поважаємо тих законів, або ми не поважаємо тих рішень, які самі ж приймали в цьому залі. Дякую вам. І я запрошую до слова голову фракції "Народного фронту" Максима Бурбака. 12:39:29 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, сьогодні третій день після інавгурації новообраного Президента. Настала нова політична реальність. Шокуюча. Вся влада залишилась у Президента. Неприємний запах 2010 року, коли Янукович неконституційно формував коаліцію і ґвалтував Конституцію. А тепер по пунктах. Перше. Підписано Указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Парламент перетворено у кульгаву качку. Законодавчий орган виштовхнуто у режим виборчого процесу. Друге. Під питанням стабільна робота Кабінету Міністрів. Після заявленої в інавгураційній промові вимоги про відставку уряду відповідну заяву написав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Таким чином, вища законодавча і вища виконавча влада з ініціативи новообраного Президента сьогодні перебувають у підвішеному стані. Дестабілізація роботи найвищих органів виконавчої і законодавчої влади означає, що станом на сьогодні всю відповідальність за ситуацію в Україні несе єдина посадова особа – Президент України. Таким є третій пункт. Президент Зеленський, розпустивши парламент і дестабілізувавши Кабінет Міністрів, одноосібно взяв відповідальність за всі рішення влади. Четверте. Вчора Президент припустився помилки. Настільки великої, що це більше, ніж помилка. Новий Президент порушив Конституцію, на якій за добу до того приймав присягу тут, на трибуні Верховної Ради. У перший день на Банковій пан Зеленський підписав Указ про розпуск парламенту, не маючи конституційних підстав. Трагічніший факт для початку нової політичної історії України. Починати з порушення Конституції – шлях у трясовину, на дні якої покоїться багато колись багатообіцяючих політичних кар'єр. Нагадаю, 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла зі складу коаліції, внаслідок чого, за Конституцією, парламент отримав 30 днів на формування нової більшості. Окремо наголошую, ані до 17 травня, ані, тим більше, після 17 травня у Президента не було жодних підстав законних видавати указ про розпуск парламенту. Вихід "Народного фронту" з коаліції – така була наша політична пропозиція Президенту, запропонувати спільний порядок денний. Свій план фракція "Народного фронту" запропонувала і озвучила. Водночас це був крок, який максимально високо піднімав правову заборону на розпуск Верховної Ради. Проте Президент пішов шляхом тотальної конфронтації з Конституцією, парламентом і урядом. Абсолютно непояснювальною є логіка Президента, який спочатку підписує антиконституційний Указ про розпуск парламенту, а сьогодні просить парламент прийти і проголосувати. П'яте. Тріумфальне повернення в Україну колишніх представників влади Януковича викликає стурбованість і обурення в суспільстві. Ми вважаємо, що Президент повинен надати публічне пояснення, які і з ким домовленості запалюють зелене світло на повернення цих людей. Виходячи з державних інтересів, необхідності забезпечення функціонування життєдіяльності країни, вимагаємо від Президента Володимира Зеленського… …вимагаємо від Президента Володимира Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України та пропозиції щодо членів уряду. Будь-яке зволікання у призначенні уряду в країні, перед якою стоять глобальні виклики національної безпеки, є неприпустимим. Ми вимагаємо внесення в парламент кандидатур на посади, призначення яких належать до конституційних повноважень Президента. Ми здивовані, чому цього не відбувається прямо зараз. Окрім того, ми запитуємо: де першочергові закони, про які говорив пан Зеленський? Парламент готовий їх приймати і розглядати. Добре, 30 секунд, завершуйте, 30 секунд. БУРБАК М.Ю. Де Закон про скасування депутатської недоторканності? Де обіцяні проекти законів про імпічмент Президента, про відкликання народного депутата? Чому ми не розглядаємо пакет економічних законів щодо детінізації економіки, свободи конкуренції, довгострокового дешевого кредитування, формування прозорого ринку землі? Відповідь є очевидною: замість працювати в інтересах громад, Володимир Зеленський, цинічно розтоптавши Конституцію і закони, розпочав боротьбу за монополізацію влади в країні, Дякую вам. Колеги, увага, повідомлення. Вже представник Президента внесли зміни і підготували закон до реєстрації, понесли їх в Адміністрацію Президента. І ми чекаємо з хвилини на хвилину, що ми зможемо їх зареєструвати. Але зараз ми даємо, я даю 20 хвилин для виступів від народних депутатів. Прошу всіх бажаючих, поки ми дочекаємося, нарешті, законопроекту, і я прошу провести запис на виступи від народних депутатів України, 20 хвилин. прошу провести запис на виступи від народних депутатів Бо досі законопроектів ще немає, на жаль, у Верховній Раді. Бригинець Олександр Михайлович.

Шановні друзі! Гончаренко, фракція "Блок Петра Порошенка", Одещина. Ви знаєте, дуже цікаво те, що зараз відбувається. Давайте з вами згадаємо, що було тільки зовсім нещодавно на виборах. Кандидат Зеленський казав нам, що потрібно приймати першим законом, і перший закон, який нам він внесе, – це буде Закон про імпічмент Президенту. Володимир Олександрович, де Закон про імпічмент Президенту? Ви обіцяли це зробити першим законом, який ми будемо розглядати. Де Закон про імпічмент Президенту? Про це вже навіть мови немає, це сховали. Друге. Нам казав Володимир Зеленський: "Вибори тільки за відкритими партійними списками". Де Закон про відкриті партійні списки? Де він? Я так розумію, що зараз нам запропонують закриті партійні списки, де, хто стане депутатом, будуть визначати не українські виборці, а буде визначати одна людина – лідер партії. Ну, у випадку Зеленського - дві людини: він разом з Коломойським. Це, вибачте, це, знаєте, таке шулерство, яке відбувається прямо на наших очах. Нам потрібен Закон про імпічмент Президенту, бо нам потрібно буде, я ще так бачу, реприватизовувати нашу країну, бо сьогодні ми бачимо попитку просто приватизації. Нам казали будуть нові люди, нові обличчя. Це хто: адвокат Коломойського - нове обличчя? Голова Адміністрації Президента? Де ці нові обличчя? Ми їх не бачимо. Після вчорашніх кадрових рішень вулицю Банкову можна перейменовувати на Приватбанкову. І я так це розумію. Тому, шановні друзі, те, що нам зараз всім пропонують, і те, що зараз відбувається, це є рейдерське захоплення ще однією інституцією влади. Я дуже сподіваюсь, що парламент зможе на це відповісти. Ми, наша фракція "БПП", і я особисто підтримуємо відкриті партійні списки, за які ми голосували в першому читанні і які дійсно можуть дати нову якість парламентарів, а не закриті партійні списки як можливість корупції, продавати місця, набивати собі кармани під лозунгами, що це все для народу і від імені "слуги народу". Такі нам "слуги" не потрібні. Дякую.

Прошу, народний депутат Володимир Литвин. Шановні народні депутати, те, що відбувається в сесійній залі, нагадує мені один епізод історії. Зимовий палац, Тимчасовий уряд засідає і вважає, що він приймає якісь рішення, а в той час цей палац штурмують революційні матроси і солдати. солдати. У мене питання до лідерів депутатських групі і фракцій. А де ви були вчора? Ви сьогодні ж демонструєте свою рішучість, виступаєте такими собі героями поразок. Чому ви вчора не пояснили ситуацію? Чому ви сьогодні виносите все це на конфлікт? Ви ж прекрасно розумієте, що те рішення, яке прийнято, воно має, я маю на увазі указ, це політичний характер, але за ним стоять настрої мільйонів людей. Тепер друге питання, шановні колеги. А де причина, в чому причина того, що нас люто ненавидить українське суспільство? Обирає людей і люто ненавидить. Тому що довели тут, узурпували владу, поділили парламент, поділили посади, поділили все, що ділиться в країні. Частину депутатів відкинули на маргінес, заявивши, що вони злочинці, що начебто люди за них не голосували. Ми не консолідовані, ми не корпоративні і ми не єдині, і з нами ставляться так, як ми цього заслуговуємо. Ми ж здаємо один одного, правий він чи неправий. Згадайте Савченко, згадайте інші моменти. Хіба це Верховна Рада? Я не кажу вже про те, коли виступають депутати, які цвяха не забили, будки не зробили, і розказують про погану Верховну Раду. Так піди з неї. Ну, не може в будь-якому колективі вчитель розповідати іншому, що хтось поганий. Немає колективу. Ми не є обличчям країни. А ми зараз говоримо про те, якою бути виборчій системі. Нема досконалої виборчої системи. Вони всі погані. Але те що ви пропонуєте, шановні колеги, це мені нагадується, що підписали мир за поразку. Давайте скажемо так, а у нас є політичні партії, які реально політичні партії? Я можу сказати їх декілька, декілька. Але якщо ми хочемо мати партійні списки, то треба щоб Мін'юст перевірив, наскільки вони відповідають вимогам закону. І у нас буде партій - на одній руці можна порахувати, роззуватись не треба буде. І у нас не буде проблеми, не буде у нас метрових бюлетенів або два метри. Тому пропозиція: давайте припинимо цю істерику, давайте подивимось, що є за закон. Можливо, потрібно було б додаткові консультації провести з Президентом України, бо ініціатива за ним. Скільки б ви тут не розповідали, хто що порушив, ви згадайте, що ви порушили. Розплювали і розтоптали цю Конституцію, а тепер б'єтеся, наче в припадках. Можливо, треба було б продумати цю виборчу систему. Не розповідайте мені про продажних мажоритарників. Я чомусь не бачив на Житомирщині, коли трапився буревій: знесло покрівлі будинків, люди під дощем, - щоб там стояла хоч одна політична партія! Ну не бачив я цього! Давайте знайдемо золоту середину. Щоб ті люди, які мають авторитет в окрузі, да, заробили його працюючи… Дякуємо, дякуємо. Ми все зрозуміли. Будь ласка, шановний пане Литвин, ми все зрозуміли. Ми так розуміємо, що ви зараз закликаєте перевірити в тому числі і чи існує партія "Слуга народу". Правильна дуже пропозиція. Будь ласка, наступний виступ. Це, будь ласка, Романюк народний депутат. Передає слово пані Продан. Шановні колеги, доброго дня! Я хочу зараз звернути вашу увагу, всіх присутніх тут, в залі і тих, хто нас з вами дивиться, наших виборців, громадян України, на те, про що ми говоримо. Насправді говоримо, здавалось би, про зміну виборчої системи. І це питання, яке цікаве тим, хто прийшов сьогодні в зал, всім: і мажоритарникам, і списочникам. Ті, хто сьогодні тут, це вам цікаво. Але для життя, для кожного громадянина України ми говоримо з вами про зміну системи. Тому що від того, як будуть обиратися в наступний парламент депутати, залежить те, як вони себе будуть вести в цьому парламенті, залежить те, яку систему вони будуть створювати завтра, в наступному скликанні. Ми маємо з вами сьогодні Указ Президент про розпуск діючої Верховної Ради. І сьогодні саме ми з вами повинні прийняти рішення, як наступний парламент буде працювати. Звичайно, коли є повінь, немає партій під тими будинками, які потребують допомоги. Сьогодні мажоритарника чекає людина, і чекає, коли мажоритарник допоможе з державним бюджетним коштом. Наше з вами завдання – створити умови, за яких система державна буде працювати автоматично. І коли державний губернатор, коли державний голова райдержадміністрації, коли міська рада чи сільська рада матимуть можливість, обов'язок і відповідальність перед кожною людиною робити свій обов'язок. І коли не треба буде окремим людям чекати допомоги від окремих народних депутатів. Тому дуже важливим є те, щоб ми з вами сьогодні проголосували за зміну виборчої системи так, щоб завтра парламент працював для кожного громадянина України. Це перше, про що я кажу. Я звертаюся до кожного з вас і до кожного виборця: сьогодні проголосувати за зміну системи, проаналізувати той законопроект, який ми побачимо. Я би хотіла, щоб ми обговорювали сьогодні мій законопроект, який я зареєструвала минулого року, з відкритими партійними списками, єдиний відкритий партійний список. Але його не виносять, другий рік не виносять. Тому я прошу, давайте обговоримо суттєво той проект, який будемо дивитися, який представить представник Президента. І друге, про що прошу і звертаюся до Голови Верховної Ради. Прошу Першого заступника Голови Верховної Ради передати. Сьогодні дуже гарно контролювали мажоритарники видачу карток при реєстрації депутатів, дуже гарно контролювали майбутнє персональне голосування сьогодні в залі. То я зараз прошу це розглядати як депутатський запит: відновити практику "УДАРу", і Андрія Володимировича зобов'язати поставити тут систему персонального голосування, коли не зможе жоден депутат за іншого голосувати ні сьогодні, ні завтра, ніколи. В Києві така система персонального голосування працює вже 4 роки, і рішення приймаються. І дуже прошу це питання розглянути якнайперше після завершення цього позачергового засідання. Дякую дуже. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Тарас Батенко. Я слідкую уважно. Тарас Батенко, "Українське об'єднання патріотів". Шановні колеги народні депутати, шановний український народе, ви знаєте, коли у 1947 році Вінстон Черчилль програв парламентські вибори, він сказав свою знамениту фразу, що демократія – це є найгірша форма правління, якщо не брати до уваги усі решта. Тому я вважаю, що кожна політична партія, яка себе вважає державницькою, демократичною, патріотичною, не повинна боятися йти на вибори, в тому числі і перевибори. Тому "Українське об'єднання патріотів" підтримує ініціативу Президента Зеленського в частині Указу Президента стосовно дострокових виборів парламенту, розпуску парламенту. Ми вважаємо, що ніхто в цьому залі не повинен боятися демократичної процедури в перевиборі цього парламенту, тим більше що всі підстави для розпуску цього парламенту були. І ми це прекрасно з вами в цьому залі знаємо. коли у мене була нагода з своїми друзями партійцями зустрічатися з представниками "Великої сімки", з послами великих європейських країн, ми після ейфорії голосування в першому читанні Виборчого кодексу просили їх: вплиньте в якийсь спосіб - заявами, коментарями, рекомендаціями - на парламент, на Адміністрацію Президента стосовно того, щоб пришвидшити і поставити питання про відкриті виборчі списки швидше, не відтягуючи їх. Я почув від послів багатьох європейських країн одне: "Ми не втручаємося в це ваше питання. Це ваша внутрішня справа". Тому що в наших усіх країнах є різні виборчі системи. Хтось має чисту мажоритарку, хтось має чисту пропорційну систему, хтось має змішану, але в кожній з наших країн є відкрита, прозора виборча система. Тому "Українське об'єднання патріотів" буде послідовним в цьому питанні. Ми виступаємо за те, щоб проголосувати в цьому залі відкриті списки і бути чесними перед українським народом і перед своїми виборцями. Дякую. Дякуємо. І, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Різаненко. Я знаю…

який список на столі в головуючої: Різаненко, Бабак, Шахов, Соболєв, Петренко, Савченко. Такий є список. Будь ласка, подивіться, чи це співпадає з тим, що є на комп'ютерах депутатів. Дякую. Слово надається народному депутату Різаненко. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Павло Різаненко, народний депутат, обраний по 97-му виборчому округу, Київщина. Я хочу нагадати, що в історії нашого парламентаризму ми вже дуже багато попробували різних систем. Нагадаю, що перше та друге скликання обирались за повністю мажоритарною системою, навіть двотуровою. Третє і четверте скликання обирались за змішаною системою. П'яте та шосте скликання - виключно за пропорційною системою, або те, як люблять це називати, з закритими списками. І сьоме та восьме скликання, включно з поточним, за змішаною системою. Тому коли ми чуємо фрази, що давайте проголосуємо за щось нове у вигляді виключно пропорційних списків, то це не нове, це вже два рази було. Про якість того нового країна могла судити. На мою думку, в дійсності проблема нашої країни взагалі не в системі виборів. Вона фундаментально полягає в тому, хто фінансує виборчі процеси і партії. І, на жаль, в нашій країні склалась система, коли 4-5 найбагатших людей контролюють медіапростір та великий капітал, і можуть собі дозволити фінансувати виборчі списки, партії виключно вони. Тому така система є, скажемо так, ексклюзивною. Що це означає? Багато хто тут читав і цитував книжку "Нації занепадають". І в чому зазначається успіх тих чи інших націй? Це побудова процесів прийняття рішень, в які включено інтереси як можна ширшого кола осіб. Чим більше включено інтересів, тим це рішення більш в інтересах країни і цілої нації, а не вузького кола осіб. Так от, в тій системі, на жаль, яка склалась, коли виборці широким загалом не готові і не фінансують партії, виключно пропорційна система - це означає, що ексклюзивна система суспільства виключена, враховуються інтереси 4-5 дуже впливових осіб. І при всіх недоліках змішаної системи, вона дає можливість по 198 округам, враховуючи окуповані території, все-таки враховувати інтереси більшого кола осіб, не чотирьох. Так, це не є ідеальна система, ми повинні визнати. Тому що право бути обраною людини без 100 тисяч доларів і з 100 тисячами доларів – різне. Але виключно пропорційна система взагалі зводить до прийняття рішення, ще раз нагадаю, чотирма людьми в цій країні. Знаєте, я боюся, що прийняття такого рішення, про закриті списки, взагалі призведе до режиму п'ятиолігарщини, а враховуючи той виборчий момент, який є сьогодні, взагалі можливо до одноолігарщини в цій країні. Тому, якщо ми думаємо не про особисті інтереси, а про інтереси країни, то потрібно залишати більш інклюзивну систему, на даний момент - змішану. В перспективі ми можемо попробувати і відкриті списки, і я "за", я співавтор одного з законів,

Але, мабуть, і той урок нам потрібно пройти, для того щоб дійти до того, щоб обмежити участь великого капіталу у виборчих процесах, наприклад, заборонити телевізійну рекламу для початку. Дякую. Шановні колеги, за моєю інформацією, із секретаріату парламенту ще не надійшли відповідні законопроекти, не зареєстровані у Верховній Раді України, тому я продовжую нашу дискусію, як мінімум, ще на 10 хвилин. І, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Парасюк. Будь ласка. А чого ви боїтеся? Напевно, вас жаба давить, що за 5 років ви за державний бюджет робили лавки на округах, а тепер це не можна ніяк використати у так званій кар'єрі, от чого ви боїтеся. Я хочу вам нагадати, що ваш прямий обов'язок - це не ставити вікна на округах за рахунок платників податків, а створення чесного і справедливого законодавства, яким повинно користуватися суспільство. Має бути чітка партійна приналежність і чітка політична відповідальність, бо тут привикли: 5 років посидіти, підігравати владі, а потім "та ні, я не з ними, я їх не знаю, оберіть мене ще раз, я вам ще раз декілька доріг зроблю". Така от реальність у нас в країні. Тому, знищуючи мажоритарку, ми робимо крок вперед, ми не Англія і не Норвегія, ми поки що Україна, в якій панує політична корупція і маніпуляція. Я вам хочу розказати про свій досвід мажоритарника. Я ходив в Кабінету Міністрів чотири роки, я просив, щоб дали гроші на будівництво, тобто на добудову однієї з шкіл на Львівщині. Знаєте, що мені казали? Проголосуєш за бюджет будуть тобі гроші для твоєї школи. То, я хочу сказати, це не моя школа, це школа державна, до якої ходять українські діти. І це треба пам'ятати. І ця брехня вже, просто-напросто, надоїла. Тут народний депутат розказує, що політичні партії не мають приїжджати на місця лих. Та і народні депутати не мають приїжджати, туди повинні приїжджати органи виконавчої влади, які повинні допомагати людям. І запам'ятайте собі раз і на зажди, і викиньте ту думку, що ви є незамінимими народними депутатами. Дякую за виступ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Соловей. Йому передає слово народний депутат Шахов. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Тут нас лідери фракцій попередньо намагалися переконати, що нам необхідно голосувати, і тут терміново, нову закриту виборчу систему. це абсолютно, друзі, не нова система. Це система 2006-2010 років, коли тут у Верховній Раді сиділи водії, масажисти, секретарки, брати, куми і свати. От до чого закликають голосувати партійні лідери, шановні колеги. Бо коли ви мені скажете про партії, а назвіть мені в парламенті партію з визначеною ідеологією, чи праву, правоцентристську, ліберальну, хоч одну партію. Я знаю проектів з лідерами, я знаю, хто стоїть за цими лідерами. Так давайте називати чесно речі своїми іменами, що закрита партійна система – це є заколот олігархів. Заколот олігархів на чолі з Зеленським, Президентом, з метою того, щоб привести сюди трьох-чотирьох облич, а за їхніми обличчями - своїх водіїв, секретарок, щоб рулити цим парламентом, як їм потрібно. Ще один момент. От мене просто це дістало! Я вам скажу, ще раз хоч один лідер буде те говорити, буду виходити і виступати. Я мажоритарник, ви мене звинувачуєте у гречкосійстві? Так моєю гречкою є мої ноги, якими я пройшов 350 зустрічей на своєму окрузі! Моєю гречкою є найвіддаленіший садок, моєю гречкою є школа, моєю гречкою є ФАП, у якому я був. 350 зустрічей. А у мене питання: лідери фракцій, а коли ви, хоча би раз, були в Косові, коли ви хоча би раз були в Снятині, коли хоча би раз були в Верховині, скажіть, будь ласка, хто з вас був у цих найвіддаленіших…? І останнє. Парламент - це є не тільки найвищий законодавчий орган, парламент – є найвищим представницьким органом. І скажіть, будь ласка, якщо ми приймемо закриту систему, хто буде представляти Снятинщину, Верховинщину, Косівщину в парламенті, яке прізвище цієї людини буде? Чи це буде 99 відсотків київських людей, які сьогодні сидять, проживають, їздять на лендроверах і лендкрузерах?. Тому я підтримую депутата Шахова, який правильно каже. Всі країни найрозвинутіші: Сполучені Штати Америки, Британія, Франція - мають чисту партійну мажоритарну систему, щоб у нас не було лідера, щоб у нас була людина, яка відповідає перед конкретним виборцем. І ми повинні до цього прийти. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я маю зробити повідомлення. Буквально кілька хвилин тому зайшов законопроект, підписаний Президентом України, в Апарат Верховної Ради України. Я дав доручення невідкладно зареєструвати його, розмножити і роздати народним депутатам України. Ви пригадуєте, навіть коли ми приймали бюджет… Я прошу всіх тиші! Ви пригадуєте, депутати мають мати на руках, бачити, що голосувати, бо я сам прочитав законопроект, і я двічі переглядав, я був здивований і розчарований, що першою законодавчою ініціативою Президента Зеленського було введення закритих партійних списків. Ще кілька днів тому з цієї трибуни всьому українському суспільству була обіцянка про введення відкритих списків. Але, на жаль, запропонована нам система - це є повністю закриті партійні списки, яка запропонована в цьому законопроекті. Але, колеги, коли Апарат зараз зареєструє, роздасть всім депутатам, я поставлю на голосування включення у порядок денний сесії обидвох законопроектів, які були подані Президентом України. У зв'язку з тим, щоб дати час на множення, я продовжую виступи від депутатів на 10 хвилин. Ще на 10 хвилин продовжую виступи народних депутатів. І зараз даю слово для виступу Єгору Соболєву. Будь ласка. Якщо ви виборець і ви голосуєте за корупціонера в партії, він вас продасть. Він вас продасть багато разів, і ви станете біднішим і менш захищеним. Якщо ви виборець і ви голосуєте за корупціонера від округу, буде те саме. Ви не врятуєтесь за жодною виборчою системою, якщо ви будете голосувати за корупціонера, за людей, які не можуть пояснити своє майно, свої зв’язки, свої рішення. Це я хочу сказати всім людям. Друге. Якщо ви хочете бачити інший парламент, якщо ви хочете бачити іншу країну, йдіть займатися політикою. Основна проблема України, що дуже багато принципових, талановитих, нормальних людей залишають управління державою шахраям. І поки ця проблема не буде вирішена, жодна виборча система Україну не врятує. І третє. Якщо ви вже вирішили або думаєте займатися управлінням державою, не обкраданням держави, не обманюванням людей – управлінням України, то найкраще для цього вам допоможе система виборів за відкритими списками партій, коли люди будуть голосувати і за конкретну політичну силу, якій вони готові делегувати відповідальність, і за конкретну людину, яку вони хочуть бачити депутатом від цієї партії. Тому це рішення, яке треба сьогодні підтримувати. Але основне, шановні, чудові, неймовірні українці, якщо ви не будете управляти своєю країною самі, а всі інші це будуть робити за вас, дуже…. Дякуємо. Шановні колеги, до слова запрошується народний депутат Олег Петренко. Підготуватися пані Савченко, і потім – Шуфрич замість Литвина, передав слово. Я слідкую, друзі, у нас тут Регламент, ви ж чули, що сказав Голова. Будь ласка, 3 хвилини пану Петренку. Шановні виборці, от навіть в кулуарах сьогодні журналісти питають: а як буде голосувати там народний депутат Олег Петренко? Принципово заявляв і відповідав, що ніколи не визначаюсь з тим, як буду голосувати, до того, як побачу на власні очі законопроекти, про що іде мова. Тому зараз в моєму виступі я скажу за що, чого вимагає народний депутат Олег Петренко і чого вимагає під стінами парламенту зараз політична партія "Національний корпус". "Національний корпус" вимагає скасування мажоритарної системи. Мажоритарна система – це, не побоюсь сказати, диктат меншості. І не трагедія, і не вина тої частини людей, яка готова локалізувати свої вимоги до потенційного обранця, локалізувати гречкою, дитячими майданчиками і іншими подібними речами. Покажіть мені хоч одного мера міста, хоч одного депутата-мажоритарника, який би збудував на окремо взятому окрузі якийсь рай, якусь Швейцарію в Україні, нема такого. Тільки системні зміни в країні, тільки зміни на загальнонаціональному рівні - тоді буде… на кожному окрузі відчують виборці ці зміни. "Національний корпус" вимагає зменшення прохідного бар'єру, щоб нові політичні сили мали можливість потрапити до парламенту. Але "Національний корпус" вимагає відкритих партійних списків. Тому що вчорашній день, вчорашні кадрові призначення дуже насторожують. Знаєте, ми вже бачили "любих друзів", бізнес-партнерів, і те, за яким принципом дехто, як на мене, планує формувати закриті списки, судячи, ще раз кажу, з де-факто по вчорашнім призначенням, це теж може бути біда. Тому… І продовжуючи сьогоднішні призначення. Тому вимагаємо, щоб в тому законопроекті, який все ж таки ми побачимо, було і скасування мажоритарки, і три відсотки прохідний бар'єр, і відкриті партійні списки. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, зараз я оголошу наступного виступаючого, і при цьому я хочу зазначити відразу, що до президії надійшло кілька заяв ще від депутатських груп і фракцій, які також можуть реалізувати право на виступ. І надійшло кілька реплік від народних депутатів України з приводу ведення, процедури ведення. І вони отримають свою законну хвилину після всіх виступів. Все фіксується. Пан Голова сказав, що сьогодні йдемо по Регламенту. І вибачення ще буде. Зачекайте. Зараз до слова запрошується пані Савченко. Будь ласка, пані Савченко. Сьогодні з цієї трибуни люди, які тут "проживають" уже 5 років, а до того ще 27, розповідали багато про порушення Регламенту новим Президентом, про порушення закону, Конституції. Вони не згадують про порушення, які були за часів Порошенка, який став не гірше Януковича, який так само тримав диктат над парламентом. Гройсман так само тримав диктатуру над парламентом. У них це виходило не гірше, ніж у Януковича. Зеленський не порушив Конституцію. Зеленський виконує волю народу. Довіра до парламенту, яка залишилася, – мінус 2 відсотки. І довіра до Президента новообраного показує той результат, що саме Президент має повне право реалізувати волю народу, а не парламент. Ви говорите зараз про мажоритарку. Але парламент – це законодавчий орган. І я думаю, що він повинен зробити так, щоб, коли зривають буревії дахи, то були достатньо екіпіровані, оснащені і добре оплачені робота пожежників, робота спецпідрозділів, робота рятувальників. А не депутати - бігали, лазити по дахах і робити вигляд, що вони допоможуть. Для того, щоб покрасити лавку, не треба було їхати депутату, робити селфі, а достатньо було комунальних працівників з гідною зарплатою. Хіба не це саме є робота парламенту для того, щоб забезпечити роботу країни? Ваша робота в законах – в чесних, а не лобістських. Лобістські закони як були під уряд і президентство Януковича, так були і під уряд і президентство Порошенка. Народ не побачив змін. Саме тому українці зараз хочуть, щоб у когось знайшлася воля і сила волі, і політична воля реалізувати ті зміни, на які є запит в українського народу. Так, звичайно, є багато різних схем, багато різних проектів, якою краще буде виборча система в Україні. Кожна з них себе пробувала в Україні, кожна принесла свої ризики. Не може бути без ризиків система, коли люди не хочуть самі змінюватися, і приходять постійно одні й ті самі. Так, закриті списки гірше, ніж відкриті списки. Я вважаю, що Зеленський Володимир має повне право розпустити Раду, повне право запустити нову виборчу систему, не дивлячись на те, що це не вкладається у визначені рамки на теперішній час законодавством. На це є політична воля, на це є запит суспільства, на це є підтримка суспільства. Я б воліла голосувати за відкриті списки, без мажоритарки, із 3-відсотковим прохідним бар'єром, для того щоб дійсно цей парламент можна було очистити в еволюційний спосіб новими політичними силами, які не мають підтримки, коли лідер є тягачем, і кожне місце в прохідному списку коштує від 5 до 2 мільйонів, бо в лідера є обличчя. 30 секунд, завершуйте. САВЧЕНКО Н.В. Не буду продовжувати. Я вам скажу одне :повірте, вас є кому замінити. В цей парламент увійдуть політики нової моделі. Так, вони ввійдуть босими ногами, але вони ввійдуть з відкритими серцями і з чистою совістю. Заміна вам є. Додому, шановні колеги, додому! І слава Україні! Дякую, шановна пані головуюча. Шановні колеги, ну, не можу вас не привітати, як сказав Голова Верховної Ради України, відсьогодні ми діємо за законом і Конституцією. Питання. А як ми діяли 4,5 роки тоді? Я думаю, що біля Конституції і точно біля закону. Я, чесно кажучи, як і вся Україна, вчора сидів біля телевізора і чекав, чим же завершиться зустріч Президента України і голів фракцій. Ви знаєте, у мене є невеличкий досвід аналізу, але навіть я повірив, що досягли консенсусу, що знайшли компроміс, розуміючи, що те, що всі так бажають, і в першу чергу мажоритарники - Закон про вибори по відкритих списках, на жаль, не встигаємо сьогодні прийняти. І всі плакали і говорили: "Ми так хочемо, але не встигаємо". І знайшли компроміс тимчасовий. Про що? Про повернення до пропорційної системи, я скажу чесно, з не дуже і закритими списками, тому що кожен громадянин України, якщо він хоче, може вивчити список до останнього кандидата. І якщо там знайде прізвища загальновідомі, то це його вибір – любить или не любить, голосувати або не голосувати. Але, я скажу, сьогодні от було доволі цинічно когось звинувачувати про те, про що вчора самі і домовлялися. Якщо домовилися, що саме такий закон сьогодні будемо розглядати, то тоді не треба було дурити когось і сказати ще вчора: "Пане Президенте, ну, от фіга вам!". А так це виглядає по-нашому, по-парламентськи. Але ж люди це не знають. Люди ж повірили і прийшли. Шановні колеги, безумовно, сьогодні ми маємо визначитись. Ми зібрались, у нас вже багато претензій до Президента. Кожний вже коментує призначення. Але для того ми є і політиками. Не узагальнюйте. Якщо в когось претензія, виходьте і говоріть: от такий-то такий-то, такий-то такий-то. І це нормально, це є дискусія. Але обманювати… Я вибачаюсь, "кидать" это не красиво. Тому я сподіваюся, що все ж таки ті компромісні домовленості, які відбулися вчора, будуть реалізовані. І не треба боятися спілкуватись з українським народом. Якщо навіть і достроково… Ми всі розуміємо певну проблематику щодо стовідсоткової відповідності Указу про розпуск парламенту Конституції України. Але я можу привести низку прикладів, коли на Конституцію не дивились, а приймали рішення політико-правові. А скажіть, будь ласка, є логіка в тому, що ця Рада має бути розпущена? Безумовно, є. І боятись людей не треба, треба іти поспілкуватись. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, буквально в понеділок, кілька днів тому, коли за цією трибуною стояв Президент Зеленський, він закликав всіх нас якнайшвидше розглянути проект Виборчого кодексу, розглянути відкриті списки. я як один з авторів цього проекту, як керівник робочої групи хотів стати і аплодувати стоячи. Але не встав і не став аплодувати. Знаєте чому? Тому що я звик довіряти ділам, а не словам. І сьогодні ми побачили діла, сьогодні ми побачили справи. Точніше, ще не побачили, ми тільки почули, що ніяких відкритих списків, ніякого Виборчого кодексу. Сьогодні нам пропонується повернення до того, що ми вже проходили: закриті списки, та й ще, якщо я не помиляюся, з імперативним мандатом. Друзі, це не є повноцінна виборча реформа. Для чого потрібна зміна закону? Зміна закону потрібна не для того, щоб одні партії завели більше депутатів, а інші партії – менше. Зміна закону потрібна, щоб отримати іншу, кращу якість майбутнього парламенту. Чи пропонує нам система закритих партійних списків кращу якість? Ні. Тут до мене багато хто вже говорив про водіїв, масажистів, секретарок те саме. Яка різниця, чи купується мажоритарний округ, чи купується місце у списку: і те, і те є політична корупція. І, на жаль, сьогодні на коліні, швидко написаний цей законопроект, якого досі ми не бачили, хоче одну корупцію змінити на іншу. Це не те, що обіцяв нам сьогодні Президент. Можна сказати, що я відстоюю якісь вузько політичні інтереси. Ні. Друзі, почитайте сьогоднішні заяви руху почитайте заяви представників громадських організацій "ОПОРА", Комітету виборців України, які закликали, рух "ЧЕСНО", напряму сьогодні не голосувати за цей закон. Друзі, давайте цього не робити. І якщо ще в цьому законопроекті з'явиться імперативний мандат, це взагалі суперечить всім нашим зобов'язанням Ради Європи, це чітко критикується Венеціанською комісією. Це взагалі не під яким соусом голосувати не можна. Але я не хочу тільки критикувати, я хочу пропонувати. Друзі, я послухав всі виступи: всі за відкриті списки. Давайте сьогодні не будемо займатися тим, імітацією виборчих реформ, а нормально, підготовлено з наступного пленарного тижня, з вівторка, перейдемо до розгляду Виборчого кодексу в другому читанні. Так, не встигаємо на ці вибори, але не ми в антиконституційний спосіб ці вибори достроково назначили. Вибори мали відбутися у жовтні, і нормально б прийняли, і пішли б з кодексом на вибори. Зараз хочете, перше, антиконституційно нам вибори - і запхнути таку виборчу систему, яка може зробити одноосібну диктаторську більшість в цьому парламенті. Тому, друзі, сьогодні не голосуємо, з вівторка - всі за Виборчий кодекс. Дякуємо, шановний пане Олександре. І до слова... Шановні колеги, зараз роздруковується той законопроект, розмножується, для того щоби всі народні депутати могли нарешті ознайомитися з першою законодавчою ініціативою новообраного Президента, поданою і зареєстрованою у Верховній Раді України. Тому ще 10 хвилин у нас ідуть дебати, і після цього ми будемо рухатись далі. 6 хвилин, будь ласка, пан Ляшко, якому передають слово його колеги Лозовий і Кириченко. Потім – пані Білозір і пані Юринець. Прошу. Шановні колеги, я розраховував, що першою законодавчою ініціативою Президента новообраного Зеленського будуть зміни до Конституції про скасування недоторканності Президента, депутатів і суддів. Наступну законодавчу ініціативу, яку ми чекали від Президента Зеленського, – зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік. Третю законодавчу ініціативу, яку ми чекали від Президента Зеленського, – Закон про процедуру імпічменту Президента України і про відкликання народних депутатів, якщо вони не виконують свої обов'язки. Що ми отримали натомість? Перший законопроект, який подав Зеленський, демонструє одне – його прагнення очолити корупцію. Якщо ти не можеш… Відомий вислів є у фільмі про Дона Корлеоне "Крестный отец": "Не можеш подолати мафію – її треба очолити". Схоже, Зеленський пішов саме цим шляхом. Приклади. Законопроект про виборчу систему, яку подав Зеленський, – це консервація корупції, це освячення корупції в парламенті, це спроба узурпувати парламент. Кадрові рішення. Подивіться кадрові рішення Президента Зеленського. Вчорашнє призначення Глави Адміністрації Богдана, який підпадає під дію люстраційного закону. Він люстрований, він не має права працювати Главою Адміністрації Президента. Він був призначений. Подивіться сьогоднішні призначення. Перший заступник Голови СБУ – Баканов, керівник "95 кварталу"! СБУ, яка мала б займатися захистом безпеки і державності, перетворюється в "95 квартал". проблема навіть не в тому, а в тому, що, відповідно до статті 13 Закону "Про Службу безпеки України", заступники Голови СБУ призначаються Президентом за поданням Голови СБУ. Відповідного подання, за моєю інформацією, немає. Отже, всі призначення, які зараз здійснює Президент Зеленський, неконституційні, протирічать закону. Це узурпація влади, коли, користуючись тимчасовим рейтингом, захоплюють владу. Президент Кучма, Президент Порошенко, Президент Янукович робили все, щоб підчинити собі парламент, робили все, щоб перетворити парламент у Адміністрацію Президента. Що зробив Зеленський? Замість того, щоб змінити виборчу систему на відкриті списки, замість того, щоб дати можливість обрати новий парламент за відкритою виборчою системою, щоб зменшити рівень корупції, він вирішив обрати парламент за корупційною системою і узурпувати його, щоб отримати тут більшість. Він робив те, що робив Янукович, що робив Порошенко, що робив Кучма. Але я застерігаю українців і кожного з вас, шановні колеги, що це не найголовніша проблема, яка сьогодні стоїть перед Україною. Найголовніша проблема, яка сьогодні стоїть перед Україною і перед парламентом – це реванш проросійських сил, реванш Москви, на порозі якого ми стоїмо. Згадайте, під час виступу інавгураційного, доволі яскравого, оригінального виступу інавгураційного Зеленського, і згадайте як підплигували регіонали. Я в останнє бачив, як вони так плигали, в 14-му році 16 січня, коли вони приймали "диктаторські" закони. Другий раз вони почали, як мавпи, Зеленський говорив про відновлення стосунків з Росією. Ми не проти відновлення стосунків з Росією, але не за рахунок капітуляцій і поразки. Вчорашня ініціатива Зеленського про референдум, про дружбу з Росією – це зрада пам'яті мільйонів українців, які сьогодні борються борються за Україну. Яка дружба з Росією, коли російські війська на Донбасі? Яка дружба з Росією, коли вбиті десятки тисяч українців? Сьогодні 5 років, як під Волновахою, Рубіжним вбили 18 військовослужбовців 51-ї бригади. Зробили це бойовики Безлєра. І нам розказують про дружбу з Росією! Я вчора на консультаціях Зеленському задав прямо, всі учасники підтвердять, я спитав його: "Чи збираєтьсь ви скасовувати Закон про мову? Чи збираєтесь ви продавати землю іноземцям?" Зеленський не відповів мені на ці питання. Я попереджаю українців: новий парламент, де буде більшість регіоналівських і зеленських, перше, що вони спробують зробити: скасувати Закон про мову, прийняти особливий статус для Донбасу і продати землю іноземцям. Я хочу сказати українцям: наша команда іде до нового парламенту, іде на вибори для того, щоб захистити Україну. Я і моя команда не дамо скасувати Закон про мову, не дамо прийняти особливий статус для Донбасу, не дамо продати землю іноземцям і не дамо допустити реваншу Кремля для того, щоб вони тут хазяйнували в Україні. Я йду, щоб захистити Україну. Тому ми йдемо на вибори, щоб не дати реваншу регіоналів, Януковича і Кремля. Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він ішов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте чому? Тому що я йому сказав: "Володимир, погано почав - погано кінчиш". Отак і буде. Реваншу Москви… Шановні колеги, до слова запрошується народний депутат Барна. Будь ласка. Йому передає слово народний депутат Білозір. Для тих, в кого проблеми з комп'ютерною системою і з нашим листом виступів, я інформую.

Але ми повинні роздрукувати хоча б кілька примірників, там 450 сторінок. Зараз весь Апарат працює над тим, щоб ми могли роздрукувати і занести в зал. Ми жодного рішення не приймали, якщо не роздавали народним депутатам. Тому зараз Апарат усіма силами, я думаю, за 15 хвилин він буде в залі, колеги. Ні, ми будемо обговорювати, ми будемо чекати, поки занесуть в зал, щоб ми діяли так, як діяли завжди. Отже, Апарат працює зі всією потужністю. Будь ласка. Христос воскрес! Олігархат вирішив узурпувати повністю владу, вклавши мільярди у партійні проекти, і тепер шляхом маніпуляцій хоче позбавити народ їх прямого права обирати конкретного депутата, який має бути підзвітним не партійному блазню, а народу, котрий має голосувати, виходячи від своїх переконань, на благо народу і країни, а не за вказівкою представника фракції чи власника партії, де у Верховну Раду будуть обиратися депутати саме від народу, а не водії, охоронці, партнери чи партнерши. Отож, поданий мною і депутатами законопроект про повну мажоритарку в 450 депутатів, є саме той, який потребує народ. Бо перше і друге скликання наших обранців були самі порядні і принципові. Це підтверджують досвід Сполучених Штатів Америки, Англії, Франції. При їхній розвиненій партійній системі відповідальності, вони не дозволили собі узурпувати владу, а віддали право обирати парламент саме народу. Запитайте людей, яку вони хочуть систему виборів, і 99 відсотків вас питають: виключно мажоритарників. Бо кожен з них не довіряє жодній партії. То про яку партійну систему виборів може бути? І перед тим, як узурпувати владу до партій, які будуть висувати водіїв, партнерів і партнеш, чи тих же самих всіх сценаристів "95 кварталу"… А може, давайте оберемо краще 95-у житомирську бригаду? Може, хлопці не так обізнані політично, але питання принциповості захисту країни, захисту інтересів держави в них беззаперечне. І тільки депутат-мажоритарник дивиться прямо в очі своїм обранцям, впливає в їхні біди і вирішує їх, а не ховається за сміття, чи не заховається за афери з "Таміфлю", і "газовими королевами" і іншими, чи відповідно за розписки Корбана продає інтереси держави. Якщо не вистачає вам грошей на школу, позичте в Коломойського чи в Корбана з тих, які він вкрав в Україні, і вам вистачить. Епоха навіяної фейкової бідності минула. Натомість приходить епоха реальної загрози національним інтересам, загроза державі, загроза нашим військовим, загроза майбутньому наших дітей. Новообраний Президент вже порушив Конституцію України по виборах, Закон про люстрацію, щодо оббріхування і маніпуляції з системою виборів, а також нав'язує нам боротьбу нібито за чистоту. А де покарання антимайданівців, таких як Портного? Дійсно казав Симон Петлюра: "Нам не так страшні московські воші, як українські гниди", - а особливо коли ці гниди із зеленим відтінком політичні. Слава Україні! Слава нації! Дякую. Шановні колеги, дозвольте поінформувати вас про наступне. Під час консультацій із новообраним Президентом паном Зеленським я як Перший заступник Голови Голови Верховної Ради України підняла низку питань, зокрема, і звернулася до новообраного Президента з проханням і вимогою, щоб він і його команда уникли сексистських заяв та жартів по відношенню до Верховної Ради України і українських жінок. Як ви знаєте, це моя принципова позиція, яку я буду захищати і в стінах Верховної Ради України, і поза її межами. І насправді заяви одного з радників новообраного Президента Зеленського про Верховну Раду, як якусь там жінку вікову, яку треба зґвалтувати, обурили мільйони українців і українок. І я вважаю, що ми маємо це разом засудити, ми нікому більше не дозволимо принижувати публічно українських жінок. І зараз до слова я хочу запросити, які записані в порядку виступу у нас, жінок - народних депутаток України, які представляють МФО "Рівні можливості" і МФО "Жінки за мир". Будь ласка, спочатку - пані Юринець слово, і потім пані Сусловій, якій передає слово пан Юрик. 13:38:30 ЮРИНЕЦЬ О.В. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні українці! Сьогодні я як депутат-мажоритарник, яка в 2014 році одна з двох депутатів-мажоритарників стала депутатом, але, я вам скажу відверто, тут біля мене стоять жінки, які зайшли за списком. І сьогодні, напевно, жінки, наприклад, які пройшли війну, вони так само заслуговують представляти тут, в парламенті, бо вони є вже послами миру і виступають в НАТО, в ООН, і їх треба підтримувати. Але дуже важливо, щоб ця система виборів була зрозуміла, і яким чином вони туди мають поправити. Є зареєстрований законопроект 1456, який змушував вже на місцевих виборах враховувати цю квоту, і це квота однієї статі, бо хто знає, як це буде за кілька років. І дуже важливо, щоб ми сьогодні всі разом усвідомили, бо стала я депутатом-мажоритарником після того, коли пройшла за списком партії "УДАР" у 10-му році до місцевої ради. мій округ - це мої ноги, якими треба було проходити. В короткій кампанії дуже складно жінці буде прийти і довести, що вона може на цій певній території відстоювати свої права. Дуже важливо, щоб ці квоти були дотримані, шановні колеги народні депутати! Коли в Сполучених Штатах мене запитали, яким чином це зробити, ви знаєте, я пожартувала, і сказала: скоріше за все, що сильні, потужні чоловіки можуть змінювати стать, але не будуть допускати жінку. Тому дуже важливо, щоб ми зрозуміли сьогодні, що якість парламенту і новий Виборчий кодекс має показати шанс і можливість для всіх і ці рівні можливості. І насправді цей шанс жінкам потрапити в парламент має бути прозорим і зрозумілим. сьогодні в парламенті ми маємо дати можливість відкритим спискам, де цю жінку буде видно, бо якщо цього не буде, то в цій зміні немає жодного шансу, аби цей законопроект міг пройти в парламенті. Давайте будемо думати, і кожного разу, коли ми щось пропонуємо, не завуальовувати певних речей. Насправді зараз дуже не просто і дуже важко. Сьогодні ми, представниці міжфракційного депутатського об'єднання "Жінки. Мир. Безпека", представниці міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості", говоримо про те, що у нас розпочалася нова політична епоха. І ми від всього жіноцтва України вимагаємо підтримати право жінок бути присутніми тут, в українському парламенті. Вже доведено, що найпотужніші країни світу закріпили право жінок бути в українському парламенті на рівні з чоловіками, це не менше 30 відсотків. Вони довели, що можуть розвивати гуманітарну, економічну, безпекову сферу не менш ефективно, ніж чоловіки. І сьогодні, коли ми декларуємо рух в Європу, нехай це буде тестом для вас, шановні наші колеги, шановні наші депутати, тестом для вас, чи підтримаєте ви нас, жінок-представниць 52 відсотків населення України. Ми сподіваємося, Ми сподіваємося, що будуть внесені відповідні зміни до законопроекту, який сьогодні подає Президент, у якому буде чітко відзначено право жінок бути присутніми на рівні не менше ніж 30 відсотків іншої статі, закріпленої у кожній п'ятірці… для того, щоб не було непорозумінь… Можливо, чоловіків, тут підказують. Але, я хочу зазначити, друзі, колеги, у нас є вже навіть підготовлений і законопроект, і порівняльна таблиця. Все, що нам необхідно – ваша підтримка. Сподіваємося на неї отримати. Дякую. Бо, на жаль, у цьому законі, який сьогодні внесений, парламент цього не має. І дуже цікаво, як ми зараз тут швидко опрацюємо 400 сторінок і зможемо побачити ці речі, про які говоримо. Давайте ми сьогодні, дійсно, попрацюємо дуже ефективно, згідно Регламенту, і всі ці потрібні речі, коли ми говоримо про відкриті списки: про прив'язаність до людей, до представництва

Ірина Геращенко, будь ласка. 13:43:26 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую, шановні колеги. Ви знаєте, насправді, сьогодні в кулуарах до мене підійшла одна колежанка, яка перший раз присутня у парламенті, і запитала: "Невже ви хочете залишити мажоритарку?". Я їй відповіла: "Ні, ми хочемо залишити Україну". Мій голос був 226-й за скасування мажоритарки, тому що я завжди відстоюю принципи, але ніколи, ніколи в цій залі ми не повинні повернутися до закритих списків, з яких почався реванш Януковича в цій залі. Хтось пам'ятає, ще такі прізвища: Олійник, Лозинський? Я їх добре пам'ятаю, це ті, хто зруйнували потім Україну, і їх ніхто не знав. Я маю право сьогодні виступу тут як заступник Голови Верховної Ради. І прошу за те, що мене знову перебиває весь час одна й та фракція, додати мені 30 секунд. Шановні колеги, цей парламент було оновлено на 50 відсотків 5 років тому, і сюди зайшли нові обличчя. Але сьогодні українські виборці бачать наступне: немає нових і старих облич, є ті, хто захищають принципи, і є ті, хто принципи зраджують. Сьогодні активісти, ті люди, які давали нам мандат під час Майдану і Революції Гідності, закликають парламент не зрадити питанню відкритих списків. І 5 років ми до них дослухалися. Невже сьогодні ми повернемо сюди від гречкосіїв, оцих партійних вождів, які планують на партіях заробити під час виборчої кампанії, і ще завести сюди свою обслугу, яка буде приймати рішення на зраду України! Цього бути не має! Друзі, і ви знаєте, під час зустрічі з новообраним Президентом Зеленським я точно не про "ксиви" говорила і не про перевибори, а про зовнішню політику України, тому що тому що мене найбільше хвилює наступне: що під час інавгураційної промови не прозвучало "російська агресія", "НАТО", "ЄС" – ті речі, які є надзвичайно важливими сьогодні для України. Чи розуміємо ми ризики формування однопартійного управління українською державою, які створюють для того, щоби сюди зайшло 300 голосів однієї політичної сили або в колоні з "п'ятою колоною", які скасують голосування до Конституції України по ЄС і НАТО, які просто дозволять нашим партнерам зрадити Україну, перезагрузивши взаємини ЄС, з Росією за рахунок України? Всі сьогодні бачили заяву Кремля про тристоронні вже перемовини Франції, Німеччини, Росії про Україну? А де там Україна була? Я хочу нагадати, що ключова позиція Президента Порошенка і його зовнішньої команди була наступна: Нічого про Україну без України! І оце є цією "червоною крапкою", цим червоним таким кольором, який ніхто не може переступати! Тому, шановні колеги, насправді я закликаю сьогодні, щоби ми, якщо ми діємо по Регламенту, перше – поставили на голосування відкликання відкликання Виборчого кодексу, над яким парламент працював два роки, і він сьогодні в нас підготовлений до першого читання. І якщо ми переходимо до… До другого читання. І якщо сьогодні ми переходимо до іншого закону, ми маємо першим голосуванням відкликати цей Виборчий кодекс. Тут же сидить повно видатних юристів,

і всіх інших видатних представників ОБСЄ, Венеційської комісії і інших міжнародників, ми можемо пропонувати, щоб введення цих списків було на наступні вибори, а не за 5 тижнів проведення кампанії, за рік до наступних виборів. Але зафіксувати це сьогодні, продемонструвавши нашу волю. І третє – ґендерні квоти. стосуються жінок, вони стосуються деяких чоловіків, які недостойні бути в цьому залі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, увага! Колеги, у нас завершилися виступи від народних депутатів.

Через 10 хвилин обіцяють принести перші примірники в зал. Наголошую ще раз, на сайті закон вже є опублікований. Зараз я хочу ще повідомити, що в нас є від фракцій дві вимоги на перерву. Я зараз надам по одній хвилині наступним, що були, - це Євтушок і Голуб. По одній хвилині.

Хто згоден, виступить по хвилині. Я сказав: Євтушок і Голуб. Після того я надам по 3 хвилини двом депутатським фракціям. Я сподіваюсь, за той час вже піднесуть перші примірники. І відповідно орієнтовно через 8 хвилин ми перейдемо до прийняття рішення про включення обох законопроектів в порядок денний сесії. Отже, Євтушок, одна хвилина, будь ласка.

я хочу звернутися до моїх колег. Це ви написали в своїй Коаліційній угоді ще 5 років тому, що ви зміните виборчу систему і скасуєте мажоритарку. Ви говорили, що це найбільш корупційна система. Нагадати? Я просто зразу, щоб було зрозуміло. За 5 років на мій округ всіх цих ваших фондів, які ви виділяли собі, на мій округ було нуль. І я це… не жаліюся. Я не жаліюся. Я не просив нічого. А тепер давайте згадаємо, як ці гроші розподілялися. Хто голосує за уряд - тому дають гроші на округ. Хто голосує за бюджет, не читаючи його, тому дають гроші на округ. Ви це хочете зберегти? Ви хочете "гречку" зберегти на округах? – за відкриті списки. І "Свобода" – за відкриті списки. Це очевидно. І це, до речі, теж була обіцянка і Зеленського, про те, що він буде виступати за відкриті списки. Давайте зараз це зробимо: в другому читанні проголосуємо за Виборчий кодекс. Або хоча би зробимо найменше: зробимо можливість новим партіям заходити в парламент, зменшивши бар'єр до 3-х і скасувавши мажоритарку як найбільш корупційну складову. І наостанок в ці 30 секунд я хотів би сказати. Ви знаєте, вчора були доволі небезпечні заяви від представників уже нової влади про референдуми щодо щодо стосунків з Росією, про компроміси. Ви знаєте, я не розумію, про які компроміси йде мова, хай конкретизують представники уже нової влади. Про які може йти мова компроміси, коли окупаційна армія на наших землях? Про які може бути мова компроміси, коли Росія ставить завдання знищити нас? Тому, будь ласка, українське суспільство чекає чітких пояснень… Дякую вам. Хочу нагадати, що, згідно Регламенту, Верховна Рада України на позачерговому засіданні, скликаному Президентом України, може розглядати виключно ті законопроекти, які були ним представлені в поданні. Закон, кодекс про відкриті списки ми можемо перейти на нашому пленарному засіданні, яке планове буде наступного тижня, якщо буде рішення комітету. А сьогодні ми можемо розглядати виключно ті закони, які подав Президент України. Зараз одна хвилина - Голуб. Потім – виступи від фракцій. Потім – голосування. Будь ласка, Голуб, одна хвилина. Шановні колеги! Владислав Голуб, Черкащина, 197 виборчий округ. Спочатку маленьке зауваження представникам президії. Згідно Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" питання, що стосується ведення процедури, надається невідкладно на вимогу народного депутата. Тому я просив би зразу, коли народний депутат просить слова надати з процедурних питань, надавати слово. А зараз би я хотів скористатися частиною другою статті 100, яка регламентує подачу альтернативних законопроектів, а саме: яка передбачає, що народний депутат України може подати альтернативний законопроект. А зараз є зареєстрований законопроект 10319, а вже я подивився, є ще один альтернативний законопроект - 10319-1. Я залишаю за собою право на протязі 14 днів внести інший альтернативний законопроект. Тому ми зараз не можемо розглядати зазначений законопроект навіть у першому читанні. Більше того, частина третя статті 101 Регламенту України передбачає можливість відступлення – ad hoc процедури, якщо законопроект визначений… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ГОЛУБ В.В. …якщо законопроект визначений як невідкладний Президентом України, ми можемо скоротити строки, але не більше ніж у півтерміну. Тому я вношу офіційну пропозицію скоротити терміни з 14 до 10 днів, поставити це питання на голосування і продовжувати діяти, згідно Закону "Про Регламент Верховної Ради України". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І я хочу вам наголосити і нагадати, що я поставлю на голосування пропозицію тільки включити в порядок денний сесії. Якщо він буде включений в порядок денний сесії, я можу запропонувати і вашу пропозицію скоротити час розгляду. І я, без сумніву, вважаю її слушною, відповідною закону і поставлю її теж на голосування, якщо він буде включений в порядок денний сесії. будь ласка, хвилина – Домбровський, і від фракцій. Спочатку включіть мікрофон Домбровському. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, в мене запитання по Регламенту і по процедурі. А навіщо нас сьогодні зібрали в українському парламенті? З точки зору здорової логіки, чому не можна було це зробити завтра? Чому не можна було сьогодні попрацювати над законопроектом, щоб подивилося Головне управління, щоб підготувати документ і не створювати цирк в українському парламенті? Я хотів би закликати всіх. Друзі, давайте перестанемо знищувати український парламентаризм. Я хочу нагадати, тут багато слів про Конституцію, що ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці, і все те, що відбувається сьогодні в українському парламенті – це знищення ключової інституції. До речі, так само як і знищення президентської інституції за рахунок того, що документ не підготовлений. Тому я закликаю, влада і держава – це баланс, це діалог, а не війна. Перестаньте знищувати Україну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І дам вам аргументовану відповідь. Вчора це питання ставилося на обговорення під час консультацій. До речі, це питання до Президента України, тому що я згідно закону України маю невідкладно скликати сесію, якщо є відповідна пропозиція Президента. Вчора ми питали і він пояснив, він хоче чимшвидше, бо він планує через кілька годин, що буде затверджений Указ про розпуск парламенту, а голова ЦВК пояснила, що не тільки під час виборчої кампанії не можна змінювати законодавство, а й за рік до виборів. І він попросив нас, що він хоче до вступу указу в силу, щоб ми змінили виборче законодавство, оскільки указ вступить в дію після публікації в "віснику" Президента. Це таке пояснення було надане. Були консультації відкриті, вони записувалися, і тому я думаю, що цілковито можу передавати цю інформацію, чому був мотив, власне, сьогодні на 12 годину. Щодо рівня підготовки законопроектів, я з вами повністю згоден, але ми не можемо вийти ані на йоту за межі діючого закону. І хоч хтось в цій країні має діяти згідно діючого законодавства. Хоч хтось має бути осередком стабільності в цій державі. І цим є український парламент – Верховна Рада України. А інші, будемо чекати, що навчаться діяти в рамках діючого законодавства. Отже, колеги, зараз я оголошую, що надійшли дві заяви. Перша - від блоку, від "Відродження", і "Опозиційного блоку". Я надаю слово для виступу Долженкову. Наступне - від "Народного фронту" і "БПП". Так хотілось би сказати "від коаліції", але вже ні, вже не від коаліції, від двох фракцій. Це сумно. Будь ласка, пане Долженков. Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Дуже багато опозиціонерів розвелось в останній час, неправда, так? Хтось говорив про те, що припинимо знищувати український парламентаризм. А я як представник "Опозиційного блоку" констатую, що він був знищений в 14-му році, коли ви об'єдналися в коаліцію, позбавили нас контрольних функцій, позбавили нас посад, сказали, що "ви "п'ята колона" Кремля і не маєте права здійснювати будь-який контроль". Але ви забули: ми є представниками українських громадян, які голосували за нас, і вони висловлювали іншу точку зору. Хтось говорив про узурпацію. , що зараз відбувалося протягом 4-5 років? А чи це не була узурпація європейської України? А які ви закони прийняли? Мовні закони. Релігійні закони. Поділили українців на два сорти: ті мають право на пенсії, ті, що на не контрольованих територіях не мають право на пенсії, ті - "ватники", ті - патріоти. Ви почали знищувати парламентаризм з цієї зали, коли почали конфронтувати з нами. Ви навіть не намагалися шукати консенсусу. Ви говорили про те, що наша позиція є правою, а ми не є патріотами України. Я вкотре вам говорю про те, що тут всі сидять патріоти, представники свого українського народу, але бачення розвитку України в нас інше. Україна зараз живе в іншій реальності. Ви говорите про те, що не потрібно врегульовувати конфлікт на Донбасі шляхом перемовин. А ви подивіться, як думають про це люди. Люди говорять, що військового вирішення немає. Якщо немає військового вирішення, будь ласка, виконуйте волю людей, інакше вас виметуть на парламентських виборах. А хто не розуміє, як проводити перемовини, той не буде у дев'ятому скликанні. Адже люди відчувають чіткий сигнал, що це першочергове завдання парламенту дев'ятого скликання є врегулювання цієї жахливої ситуації, яка вже триває більше ніж 5 років, саме мирним шляхом переговорів. "Опозиційний блок" заявляє про те, що в дев'ятому скликанні ми скасуємо Закон про декомунізацію, ми скасуємо мовний закон як неконституційний. Ми будемо докладати зусиль щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. І що б ви там не говорили, ваш рейтинг є мінусовим, і ви є тимчасовим явищем в цій політиці. Тому, що стосується пропорційної виборчої системи, ми будемо підтримувати цю пропорційну систему. Але хочу сказати, звичайно, в цьому питанні відкриті списки, пропорційна система з відкритими списками... ...вона є найбільш прийнятною. Чому? Адже ані мажоритарна система, ані пропорційна система з закритими списками, вони, звичайно, не є ідеальними. Але ми не маємо права відривати народних депутатів від відповідних округів, а це виключно пропорційна система з відкрити списками. Ви ж самі про це декларували, то голосуйте відповідний Виборчий кодекс. Голосуйте ці законопроекти, ви ж обіцяли це людям. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу зазначити, колеги, що прозвучала неправдива інформація з трибуни Верховної Ради України. В 14-му році Україна, Верховна Рада України врятувала Україну, коли і Президент, і уряд втекли з України, і ваші так звані лідери. Тоді парламент прийняв удар, коли пішли окупаційні війська на Україну, коли треба було захищати життя наших людей, Верховна Рада України врятувала їх. І я хочу вам повідомити ще раз: ви не зможете відмінити ні Закону про декомунізацію, ні церковних законів, ні Закону про мову, то вам не дозволить український народ ніколи. Ви думаєте, що це у повітрі запах реваншу, принюхайтесь детальніше: це запах палаючих шин. І запам'ятайте Майдан! Український народ вам не дозволить ніколи основоположні, фундаментальні цінності зруйнувати в нашій Україні. Я це говорю відповідально. І я впевнений, весь зал мене підтримує, колеги. головам фракцій тексти. Заключний виступ від двох фракцій: "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" - Максим Бурбак. Через 3 хвилини я поставлю на голосування пропозицію включення в порядок денний сесії. Будь ласка, Максим Бурбак. 14:01:34 БУРБАК М.Ю. Дякую, шановний пане спікер. Максим Бурбак, фракція "Народний фронт", 204-й виборчий округ. Так-так, ви не помилилися, я – депутат-мажоритарник. Я – депутат-мажоритарник, який голосував за Виборчий кодекс і в першому читанні, який буде підтримувати відкриті списки з регіональним закріпленням депутатів у другому читанні. Попри закиди інших голів фракцій, які розказували, що у людей інший запит, то я з ними спілкуюся безпосередньо. Я можу вам сказати, що я був в в селах Заставнівського району, де за 27 років незалежності України не було жодного депутата! Ви зараз розказуєте, що засівають гречкою і будують школи, і складають вікна. Так, я з вами погоджуюсь, це не наша функція. Але люди хочуть дискусії, вони хочуть спілкування з реальними своїми законодавцями, щоб люди почули і могли сказати їм свої потреби, а ми могли тут реально представити їх інтереси. Так, люди вимагають відкритих списків і вони вимагають, щоб люди бачили своїх депутатів. Натомість прикро, що Президент Зеленський, який в понеділок, під час інавгурації, сказав, що треба розглядати Виборчий кодекс, який саме передбачає відкриті виборчі списки, який працював понад рік в робочих групах, де було опрацьовано понад 4 тисячі правок, і ми готові до його розгляду в другому читанні, нам сьогодні подають закриту виборчу систему, політичну корупцію і рабство депутатів у фракціях! За це фракція "Народний фронт" голосувати жодним чином не буде. Хочу ще нагадати деяким гарячим головам в цьому залі, які вимагають негайного розгляду законопроекту, просто визначає майбутнє нашого парламенту. Я пригадую події 2014-2015 років, коли ми ще в складі коаліції обговорювали прийняття законопроекту про місцеві вибори. Як тоді наголошували: треба змінювати систему, давайте оновимо систему, зробимо інші списки! Потім подивилися, провели вибори, під час яких з'ясувалося, що третина округів зовсім не мають депутатів. Тепер сказали: "Ой, ми помилилися, недолуга система". А що будете казати, якщо ви помилитесь сьогодні? Ніхто про це не говорить. Хто буде за це відповідати? І я вважаю, що ми не повинні голосувати сьогодні за даний законопроект, який передбачає саме закриті корупційні списки, там немає нічого, крім назви, від відкритих списків. Ми не можемо дати законсервувати систему. І саме головне, якщо не чують тут нас, давайте почуємо громадянське суспільство. Рух "ЧЕСНО" щойно звернувся до депутатів не брати участь у змові для того, щоб дати олігархічним кланам закріпитися в цьому сесійному залі. "Народний фронт" не буде підтримувати закриті списки, які подані для того, щоб закріпилася корупційна система. Дякую. Колеги, хочу підтвердити, що до мене звернулись громадські організації, і "ЧЕСНО", і інші, з проханням не підтримувати цієї корупційної системи. Але ми вже можемо переходити, нарешті, до голосування, колеги. Роздано головам фракцій, на сайті є, кожен може прочитати. І я прошу усіх займати місця в залі і приготуватись до голосування. Колеги, поки депутати заходять, я хочу оголосити, що 21 травня був день народження в мого товариша Миколи Карпюка, українського політв'язня, якого в Росії незаконно засудили на 22,5 роки ув'язнення за надуманими звинуваченнями. Ми зробимо все можливе, щоб звільнити нашого громадянина з російського полону та повернути його додому. Привітаємо Миколу Карпюка з 55-літтям. Друже, з днем народження! Ми визволимо всіх політв'язнів, які захоплені в полон російським агресором. Вітаємо, друже Микола! Ми переходимо до прийняття рішення. Шановні народні депутати, прошу змоблізуватись максимально. Згідно до статті 23 Регламенту прошу проголосувати за включення законопроектів 10319 і 10319-1. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України. До включення до порядку денного сесії. Хто за те, щоб ці проекти закону - 10319 і 10319-1 - включити в порядок денний сесії, прошу проголосувати. Голосуємо. Це включення лишень в порядок денний сесії.

"Блок Петра Порошенка" – 17, "Народний фронт" – 2, "Опозиційний блок" – 19, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 0, "Батьківщина" – 15, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 0, і позафракційні – 22. Наступний. Ставлю пропозицію включити в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу. Хто підтримує, прошу голосувати. Включення в порядок денний сесії. За-127 Рішення не прийнято. Колеги, увага! Рішення не прийняте. Я дам по фракціям. Я хочу повідомити, я говорив з Нефьодовим. Він сказав, що всі труднощі вони можуть вирішити без Закону з публічними закупівлями, і в тому немає жодної необхідності. Я в нього спитав перед голосуванням офіційно, і він це підтвердив. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 17, "Народний фронт" – 7, "Опозиційний блок" – 24, "Самопоміч" – 20, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 16, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 0, позафракційні – 26. На жаль, колеги, ми не змогли жоден з законів включити до порядку денного сесії. І я зараз, колеги, надаю слово для оголошення

Згідно з поданими заявами та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народних депутатів України Заліщук Світлани Петрівни, Корнацького Аркадія Олексійовича, Лещенка Сергія Анатолійовича та Найєма Мустафи зі складу депутатської групи партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України. наступне оголошення. Відповідно до статті 60 пункт 1 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення в Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Бізнес-Варта". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Івана Мірошніченка та Лабазюка Сергія. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пані Ірино. Таким чином, колеги, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок 28 травня о 10 годині ранку. Чекаю всіх в залі для продовження нашої не простої, але такої потрібної для країни роботи. Дякую вам.